zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 575. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovog Zakona … /Govornik se ne razumije./ … Poslovnika se odnose na prvo čitanje zakona, raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Želi. Gospođa Vera Babić, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. štovane zastupnice i štovani zastupnici. Dopustite nekoliko uvodnih rečenica vezano na ovaj Prijedlog zakona. Podsjetit ću da važeći Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima počeo se primjenjivati 2002. Bilo je nekoliko novela u 2003. i 2004. U sklopu provedbe mirovinske reforme ovim zakonom uspostavljeno je funkcioniranje obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualizirane kapitalizirane štednje. Nositelji novoustanovljenog mirovinskog sustava su mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. i djeluje 4 obvezna mirovinska fonda i 15 dobrovoljnih mirovinskih fondova od kojih je 6 otvorenih i 9 zatvorenih te jedno mirovinsko osiguravajuće društvo. Obaveze mirovinskim osiguranjem na temelju individualizirane kapitalizirane štednje na dan 31. kolovoza 2006. bilo je obuhvaćeno preko milijun i 293 293 tisuće osiguranika dok je dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem bilo obuhvaćeno preko 73 tisuće u 15 dobrovoljnih mirovinskih fondova od čega preko 63 tisuće u otvorenim i nešto preko 9 tisuća u zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Četverogodišnja primjena zakona pokazala je održivost sustavnih rješenja ali i potrebu dogradnje pojedinih instituta i prilagodbe sadržaju, prirodi kapitaliziranog mirovinskog sustava te uvjetima društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Ujedno pokazala se potreba da se pojedine odredbe preurede kako bi se postigla veća preciznost a time i bolja provedivost sustava. Predložene izmjene zakona neophodne su i radi usklađivanja i to prije svega i sa nacionalnim zakonodavnim okvirom. Podsjetit ću na Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, novelama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja u računovodstvu, investicijskim fondovima. Ali ono što je jednako važno ili možda i važnije predložene izmjene i dopune zakona vezane su i za usklađivanje sa europskom pravnom stečevinom. Radi se o direktivama Europske unije koje reguliraju nekoliko važnih područja; područje financijskih usluga, slobodu kretanja kapitala, ekonomske i monetarne politike, slobodu kretanja radnika te ostvarivanje načela jednakosti postupanja između muškaraca i žena u strukovnim sustavima socijalnog osiguranja dakle u dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. I na taj način smo pokušali uskladiti naše pravne institute u ovom području sa pravnim stečevinama Dakle podsjetit ću na nekoliko instituta koji su bitni u ovim izmjenama. Ublažavaju se uvjeti za osnivanje novih obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova na način da se briše sadašnji uvjet minimalnog broja članova za obvezne fondove to je 50 tisuća, a za dobrovoljne 200. Smatra se da broj članova Fonda treba biti zavisan isključivo od poslovne politike mirovinskog društva u smislu slobode poduzetništva a ne predmet zakonske regulative. Naime važećim zakonom utvrđeni su uvjeti dobrog poslovanja mirovinskog društva, visina potrebnog temeljnog kapitala, iznos jamstvenog pologa, pravila upravljanja rizicima i tako dalje čime se postiže financijska stabilnost mirovinskog društva za upravljanje i zaštita interesa njegovih članova i to je zadovoljavajuće bez propisivanja minimalnog broja članova. institut povezanih osoba zadržava se u zakonu kako bi se spriječio dominantni utjecaj financijskih konglomerata ili jedne financijske grupe ili određene banke, ali mijenja se definicija povezane osobe preko koje to dioničari ili grupa dioničara koji posjeduju više od 10% umjesto sadašnjih 5% izdanih dionica ili vlasničkih udjela odnosno prava u odlučivanju sukladno europskih propisima o povezanim osobama u području osiguranja radi izbjegavanja sukoba interesa. Dalje se uređuje lakši i efikasniji postupak prijelaza članova Fonda iz jednog obveznog u drugi. Primjerenije se uređuje pitanje zajamčenog prinosa za članove obveznog fonda. Primjena zakona nadalje ukazala je na potrebu određenih izmjena ulaganja imovine mirovinskih fondova u cilju proširenja mogućnosti ulaganja u određene vrste imovine koje do sada nije bilo moguće ulagati te su povećane mogućnosti ulaganja u imovinu izvan Republike Hrvatske. Zadržana je obveza da se najmanje 50% imovine obveznog mirovinskog fonda može uložiti u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdane od strane Republike Hrvatske Hrvatske narodne banke jer se procjenjuje da bi ubrzana potpuna liberalizacija tržišta kapitala na ovom području mogla uzrokovati poremećaj u cjelokupnom gospodarskom sustavu Hrvatske. Zato se ipak ostaje kod određenog konzervativnijeg pristupa. Liberalizacija ulaganja otpočinje danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju što je regulirano prijelaznom i završnom odredbom ovog prijedloga zakona. Značajne promjene predlažu se na području dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Usklađivanjem odredbi zakona sa europskim propisima koji reguliraju područje slobode kretanja radnika i s tim u vezi očuvanja njihovih prava na mirovinu iz dodatnih mirovinskih sustava predlaže se definicija novih pojmova koji se odnose na dio dobrovoljnog mirovinskog sustava, na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Predlaže se definicija pojma dodatnog mirovinskog sustava, dodatne mirovine, prava na mirovinu i ostvareno pravo na mirovinu iz dodatnog mirovinskog osiguranja. Pojam doprinosa u dodatnom osiguranju, te pojam izaslanog radnika. To su sve važne definicije koje sadrže pravna stečevina. Prema tome, da ne bi bilo nesporazuma i u primjeni našeg zakona smatramo važnim da ove definicije budu sadržajem zakona. U dijelu prijedloga zakona koji se odnosi na dobrovoljne zatvorene mirovinske fondove osigurava se prekogranična uplata doprinosa u cilju onemogućavanja nesmetanog korištenja slobode kretanja radnika i samostalnih djelatnika unutar država članica Europske unije, odnosno europskog gospodarskog prostora. Smatramo da će donošenjem ovog zakona da će se otkloniti određene nedorečenosti u postojećem zakonodavnom okviru, da se održava kontinuitet i stabilnost sustava mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje da se na način da se pojedini instituti usklađuju sa gospodarskim kretanjima, odnosno sa pravnom stečevinom. I kao zaključak dopustite mi da možda izbjegnemo i neke nesporazume u raspravi. Posebno naglasiti pitanje poticaja za dobrovoljnu mirovinsku štednju kao što ste mogli uočiti u prijedlogu zakona predlaže se da se sadašnji sustav poticaja danom stupanja u punopravno punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju i poticaji ne primjenjuju na način na koji je to uređeno ovim zakonom. To nipošto ne znači da Vlada odustaje od poticanja ovako važnog sustava. Dapače, ako ste primijetili u strateškom okviru razvoja posebno je naglašeno da se da se Vlada opredjeljuje da jača sustav i drugog i trećeg stupa, osobito trećeg stupa za kojeg smatra da može osim socijalne učinkovitosti biti isto tako poticajni element gospodarskog rasta i razvoja i stabilnosti. Dakle, sigurno se neće odustati od poticanja. No, ono što mi mislimo da treba biti, a to je da ta rješenja budu u okviru sustava porezne politike, da omogućimo fleksibilnost u određivanju tih poticaja kako bi ih prilagođavali određenim potrebama za poticanje sustava dugoročne štednje, a ne da za svaku takvu svaku takvu eventualnu promjenu moramo dirati sustav ovoga zakona. Stoga smo ovo rješenje ponudili ovako i dovoljno je vremena da osmislimo taj sustav poticanja. Dakle, da posebno naglašavam da ne bude oko toga nesporazuma. Sigurno će taj sustav dobrovoljne mirovinske štednje itekako biti prepoznat kao vrlo važan segment našeg i gospodarskog i socijalnog ustroja. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite.

potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. Evo, čuli smo iz izlaganja predstavnika Vlade što je zapravo novost i zbog čega se donose ove izmjene i dopune Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Kao što je rečeno '99. su donijeti zakoni, a stupili su na snagu 2002. Međutim, u međuvremenu do današnjeg dana došlo je do izmjena i promjena nekih u usvajanju zakona kod nas Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zakon o doprinosima, Zakon o računovodstvu, Zakon o investicijskim fondovima. već i zbog toga što su ti zakoni doneseni kasnije nego je stupio na snagu Zakon o dobrovoljnim i obveznim mirovinskim fondovima nužna su usklađenja upravo sa tim novelama zakona koji su kažem stupili kasnije. Ono što je važno da se ujedno ovim promjenama i usklađujemo sa pravnom stečevinom Europske unije. Dakle, svim onim direktivama koje su već spomenute o slobodnom kretanju kapitala, slobodnom kretanju radnika, monetarno-ekonomskoj politici i financijskim uslugama svih vidova itd. Ono što je važno podsjetiti i što je rečeno da postoje mirovinsko društvo. Dakle, tim zakonima našim mirovinska društva upravljaju ovim našim fondovima. Dakle, imamo četiri obavezna fonda

U trećem stupu ima 73207 tisuća osiguranika. Od toga, 64483 u otvorenim fondovima i 9724 u zatvorenim fondovima. Rečeno je što ovim zakonima zapravo izmjenom i dopunom ovih promjena što bi se zapravo trebalo regulirati. Uvode se i nove definicije u ovaj zakon, a to su definicije koje posebno spominju osobni račun, privremeni račun, institut povezanih osoba, zatim dodatni mirovinski sustav, dodatna mirovina, doprinos u dodatnom mirovinskom osiguranju kao i pojam izaslanog radnika. Također i pojašnjenje je preciznije banke skrbnika kao i obveze koje ona ima. Isto tako i pojam terminskih ugovora gdje se i naglašava da se zbog zaštite fonda najviše do 30% može u tim ugovorima raspolagati sredstvima fonda. društva mogu dobrovoljno mirovinsko društvo može sada po novom osnivati i upravljati sa više dobrovoljnih fondova. To je novina, a ono što je još važnije da je omogućeno i prekogranična djelatnost kako u osnivanju, tako i u upravljanju. To je ta novost koju je sad upravo državna tajnica naglasila. Ovim izmjenama i dopunama zakona se također preciznije i pojašnjava uloga Agencije za nadzor financijskih usluga koja itekako sad ima jaču ulogu upravo u ovim transakcijama koje će biti vezani i preko, u prekograničnim djelatnostima. Ukida se i također broj minimalnog broja članova što je rečeno. Dakle sve ovisi o načinu kako fondovi raspolažu kapitalom i više taj broj nije ograničavajući faktor. Proširuje se i mogućnost ulaganja fondova, dakle i što sam već rekao i u imovinu izvan Republike Hrvatske s tim da ovaj tzv. drugi stup on to može najviše u rizična ulaganja ići do 5%, a treći stup do 10%. Obaveza je i dalje ostala da se obveze iz drugog stupa one moraju biti ulagane najmanje s 50% kapitala u dugoročne i dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske kao i Narodne banke Hrvatske. Dakle ono što je još važno naglasiti da se ukidaju poticajna sredstva za treći stup. I to ja ona opasnost koja zapravo može dovesti u pitanje opće postojanje dobrovoljnih fondova ako nema nikakvih poticaja, nikakvih stimulacija, ona se jednostavno mogu ugasiti. Ali kao što smo čuli od državne tajnice i ako je to predviđeno i ukidano nisu zapravo isključene sve moguće druge poticajne mjere koje će Republika Hrvatska imati na umu da bi sačuvala na neki način postojanje dobrovoljnih fondova odnosno poglavito trećeg stupa. To se u ovom novom prijedlogu izmjena i dopuna zakona također posebno i zakonski regulira jer se posebni zakon regulira otvorene fondove, a posebni zatvorene fondove. Tako da se na neki način i u pravnom smislu odvojile nadležnosti. Prema tome, za cilj ove sve izmjene i promjene imaju da se mirovinski sustav ovakav kakav je održi, da održi svoju stabilnost, da se preciznije zakonske odrednice na neki način naznače. A ono što je već rečeno, koja je opasnost, to su te dve velike novine da sada dobrovoljni mirovinski fond, dakle i drugi i treći stup mogu mogu se sredstva ulagati izvan Republike Hrvatske. I ona druga novina da zapravo mjesto boravka više nije odlučujuće kod dobrovoljnih osiguranja, da se mogu u ta dobrovoljna osiguranja učlanjivati i ljudi koji ne žive u Republici Hrvatskoj. Prema tome, uz sve ove na neki način i opasnosti koje proizlaze iz tog na neki način otvaranja kada su u pitanju, kada je u pitanju imovina mirovinskih fondova dokle ovih dobrovoljnih kao i otvaranja ulaska u registar nisu građani, ljudi koji nisu građani Republike Hrvatske smatram da uz preciznu ulogu kako Agencije tako i svih zakonskih regulativa koje će vjerojatno još i iduće godine uslijediti, da će se na neki način očuvati i stabilnost naših mirovinskih fondova. Prema tome, klub HDZ-a podržava predložene promjene.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. Nisam siguran da će svi zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke podržati ovaj prijedlog zakona. Ja neću glasati za njega. Ostali neka postupe po savjesti. Naime, ovaj zakon nosi oznaku P.Z.E. i kad ga čitate izgleda sasvim dobro. Usklađivanje, jačanje funkcije Agencije, sigurnost. Međutim, nešto što ne nosi oznaku P.Z.E., a mi u Hrvatskoj imamo a u ovom zakonu ga nema zato ga ne možete ni pročitati, ali se direktno odnosi na primjenu ovog zakona, a to je činjenica da mi u Hrvatskoj imamo jedan propis, a nažalost i jedan kolektivni ugovor koji govori o tome da postoji najniža osnovica za plaćanje doprinosa. Iz '98. godine još umjesto Kolektivnog ugovora o najnižoj plaći ili zajamčenoj plaći, od '98. je isti tekst na snazi priznaje da je najniža plaća ono što država utvrdi i kao najniža osnovica za plaćanje obaveznih doprinosa. Od iduće godine, ako dobro pratim službene podatke ta najniža osnovica iznosi 2 tisuće 40% zaposlenih u Hrvatskoj u mirovinskom sustavu prijavljeno je na najnižu osnovicu za plaćanje obaveznih doprinosa. hrvatski poslodavci za svoje radnike mirovinski doprinos od 20% plaćaju na najnižu osnovicu. Plaćat će od nove godine na 2 tisuće 298 kuna. To znači da će mirovinski doprinos biti za takvog zaposlenog 459 kuna. I sada dolazim na članak 198. izmjena i dopuna koji se odnosi na članak 58. zakona koji ovakvom formulacijom poboljšava status onih koji su u drugom stupu mirovinskog osiguranja i kaže da svakom članu obaveznog mirovinskog fonda jamči se prinos mirovinskog fonda u visini referentnog prinosa utvrđenog od strane Agencije umanjenog za 6 postotnih bodova. U stavku 2. veli ako mirovinski fond nije osigurao prinos da do 50% temeljnog kapitala isplaćuje iz njega, a ako ni to nije dovoljno da se razlika isplaćuje iz državnog proračuna. Temeljni fond minimalni za osnivanje mirovinskog fonda je 40 milijuna kuna. Dakle mirovinski fondovi mogu ili moraju po slovu ove odredbe tada maksimalno 20 milijuna izdvajati za zajamčeni prinos. Ako to nije dovoljno nastupa državni proračun jer se njima jamči. Međutim u čemu je problem? Ako 40% radnika prijavljeno na najnižu osnovicu koja je nažalost i najniža plaća u Hrvatskoj u ovaj generacijski stup, odnosno u individualiziranu kapitalnu štednju od ovih 459 kuna doprinosa ide 114 kuna, 25% toga. Pomnožite to sa 12 mjeseci to je godišnje tisuću 378 kuna. Dakle radnik svaki mjesec u jednoj, prima redovitu plaću, poslodavac za njega plaća doprinos i on godišnje ostvari individualnu štednju od tisuću 378 kuna i tako plaća 30 godina. To vam je 41 tisuća 364 kune. Ajmo kapitalizirajmo tu štednju s 50% iznad zajamčenog prinosa. To je 60 tisuća, 62 tisuće. I taj radnik korisni mirovinu 10 godina. Kada tih 60 tisuća podijelimo na 10 godina, svaki mjesec će dobiti mirovinu iz drugog stupa 500 kuna. To je božićnica za ovu godinu, otprilike. I ako ostvaruje iz generacijske solidarnosti po propisima koji su na snazi, sistemom nakon 2009. cijeli radni vijek u osnovicu za obračun, sa ovom osnovicom koja je propisana to će biti 980 kuna i ukupna mirovina iznosi tisuću 480 kuna. To jamči članak 19. izmjena i dopuna zakona i ništa više. Zašto na ovo upozoravam? Ovo jest usklađivanje sa pravnom stečevinom Europe, ali Europa ima još nešto, nema isplata plaća ispod stola. Nema jednog prijavljivanja, a druge isplate. Nema minimalnih osnovica nego postoji kategorija plaća, kažnjavanje i zatvaranje poslodavaca koji to ne poštuje. I tamo radnik ne mora kontrolirati i mučit se da sazna na koji iznos mu poslodavac plaća mirovinski doprinos i on to zna. I on je siguran da tu ne može biti prevaren i obmanut. U tome je problem. Da ovaj drugi dio sustava ne mijenjamo i na tom drugom dijelu sustava nemamo P.Z.E., a prema podacima iz obrazloženja u Hrvatskoj je sa 31. kolovozom ove godine

Dakle oni koji imaju novac da si doplaćuju za starost, svega 73 tisuće. I oni koji jesu na 2 tisuće 298 kuna nemaju novaca za III. stup dobrovoljnog osiguranja, neće ga ni imat. Hrvatska se desetak godina mučila sa obeštećenjem duga do 98. sada smo u fazi pronalaženja rješenja a što napraviti sa onima novim umirovljenicima nakon 1.1.99. E sada ja ukazujem na treći problem kojega smo danas svjesni i ako samo ovo ozakonimo, ali zaista hitno ne popravimo sustav koji slijedi prije primjene ove odredbe, sljedeći saziv Sabora bavit će se trećom kategorijom umirovljenika koji će biti zakinuti i to strašno. Ovaj zakon predviđa i izmjenu članka 69., a to je članak 27. koji mijenja uvjete pod kojima mirovinski fondovi mogu ulagati i u inozemstvu.

"Novost bi bila mogućnost ulaganja u tzv. rizični kapital koji predstavlja prikupljanje novčanih sredstava kroz investicijske fondove za tvrtke koje ga nisu u mogućnosti prikupiti iz tradicionalnih izvora financiranja, kreditnih institucija i burzi, a radi ulaganja u nove tehnologije, razvoj, povećanje obrtnog kapitala i širenje tvrtki, jačanje bilanci tvrtki, kupovanja drugih tvrtki radi restrukturiranja i promjene vlasničkih struktura, mogućnost kupovanja tvrtki zaposlenih u inozemstvu." postoje ograničenja na 5% imovine za obavezne mirovinske fondove i 10% dobrovoljne mirovinske fondove. Ali svega nekoliko dana iza nas je kada su mirovinski fondovi koji u ovom trenutku raspolažu sa potencijalom negdje oko 3 milijarde kuna koje mogu i mogli su uložiti u vrijednosne papire, nisu imali prioritet na kupnje dionica INA-e. Mi mirovinskim fondovima, odlukom Vlade nismo dali prioritet angažiranja 3 milijarde kapitala hrvatskih umirovljenika u prioritetnom smislu u dionicu INA-e, profitabilnu tvrtku. A sada širimo mogućnost izlaska kapitala izvan granica Hrvatske u tzv. investiranje u tzv. rizični kapital je to veća sigurnost za hrvatske fondove mirovinske. Je li moguće da i najavljivani model privatizacije INA-e će se primijeniti i na nekim drugim tvrtkama gdje opet hrvatskim mirovinskim fondovima nećemo dati prioritet ulaganje kapitala nego ih upućujemo na zemlje rizičnog poslovanja izvan Ja znam da ova odredba zbog Europske unije kao kandidata za članice Europske unije, jeste usklađivanje, ali nisam siguran da nas Europa obavezuje da omogućimo mirovinskim fondovima da ulaže u rizični kapital u Azerebeđanu. I ako dakle sada znamo da će Vlada provoditi privatizaciju sljedećih tvrtki po modelu INA-e što je dobro, javno i transparentno, a u međuvremenu ne osiguramo mogućnost prioriteta hrvatskih dobrovoljnih mirovinskih fondova i obaveznih mirovinskih fondova, da ovaj ogromni plasman od 3 milijarde kuna kojega prema mojim podacima u ovom trenutku ima na raspolaganju, ulažu i tu i time hrvatski građani indirektno postaju vlasnici tih poduzeća, onda tvrdim da posljedice primjene ovog zakona neće biti P.Z.E. i da to naprosto više nećemo moći zvati individualizirana, kapitalizirana štednja nego kolektivna dekapitalizirana obmana. Jer ako nakon 30 godina kapitalizirane štednje dolazimo do mirovine od 500 kuna mjesečno, onda to zaista nije ono što smo očekivali. Ja ne tvrdim, nisam nikog ni pitao, da možda Vlada nije već pripremila i potpunu reformu sustava osnovica plaćanja doprinosa. I da Vlada neće, i da će napustiti sustav kolektivnog ugovora iz 98. o minimalnoj plaći i da će predložiti Zakon o minimalnoj plaći i da će predložiti sustav u kojem više nijedan poslodavac neće moći varati ni državu ni mirovinske fondove ni radnike kod osnovice za uplatu, ne samo mirovinskog nego i zdravstvenog doprinosa i doprinosa za zapošljavanje. I sve Vlade od 98. nadalje propustile su ovo područje regulirati. I sve vlade od 98. nadalje sukrivci su što s jedne strane govorimo da novaca u mirovinskim fondovima nemamo a oni nam bježe na očigled sviju nas. A ponavljam, 40% radnika u Hrvatskoj u ovom trenutku u mirovinskom sustavu prijavljeno je na minimalnu osnovicu plaćanja doprinosa. 40% od milijun i pol ljudi. To nisu državni službenici i namještenici, to nisu ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi i bankama. To su ljudi koji rade mahom u privatnom sektoru. Razgovarali smo o poticanju malog i srednjeg poduzetništva obrta i zanatstva. Ajmo sad, imamo idealnu šansu da razgovaramo o poticanju radnika da se zapošljava u tom sektoru. U protivnom odgovornost bude na nama jer na vrijeme nismo reagirali.

U ime Kluba HSS-a, gospodin Zvonimir Sabati. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Kao i obično, vrlo značajne teme na dnevnom su redu krajem radnog vremena, ali i to će ostati nadam se zabilježeno kao jedna od mogućnosti da se po mogućnosti takve teme stavljaju u ranije sate. Tako da vezano uz ovu tematiku mi smo u Klubu HSS-a Hvala vam je ipak potrebno podsjetiti se na dva bitna elementa ili dva bitna datuma ili elementa koji su nam važni za raspravu po ovom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Prvo je naravno donošenjem ZOM-a i primjena sa 1.1.99. godine kad počinje važiti za sve osiguranike i možemo slobodno reći da tada već stečena prava nisu poštivana i pojavljuju se novi umirovljenici. Dugo se o tome šutjelo, drugo se nije htjelo govoriti o novim umirovljenicima, ali evo, ipak smo svjesni da oni postoje kao jedna vrlo ozbiljna kategorija ljudi. Jako puno ih ima. Od 2002. godine dolazi primjena Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, ali opet, primjenjuje se samo na osiguranike mlađe od 45 godina. Znači, niz generacija, ovo sam namjerno stavio kao uvodno jer hoću reći da niz generacija osiguranika neće moći za sebe osigurati stečena prava kao neke od njihovih kolega koji su bili u određenom vremenu nešto mlađi ili nešto stariji. Po nama su tada, a i sada mislimo osiguranici morali dobiti ili zadržati stečena prava, a mirovinska reforma bi se primjenjivala za one razine osiguranika koji su mogli konzumirati sva prava iz novog mirovinskog sustava. Tada nam se ne bi dogodile generacije i generacije novih umirovljenika i njihov neravnopravan položaj u odnosu na stare umirovljenike. Ponavljam, svi oni stariji osiguranici koji nisu mogli ostvariti prava iz drugog drugog stupa mirovinskog sustava nemaju očito jednaka prava kao i drugi mlađi osiguranici. Kakvo nam je ukupno stanje? Svakako imamo postupno starenje stanovništva, sve više umirovljenika i sve manje zaposlenih koji doprinose za njihove mirovine. Sve su to promjene koje su dovele do promjena na štetu budućih umirovljenika. Ne vjerujem da će bilo koja Vlada pokrenuti brži gospodarski razvitak i toliko povećati zapošljavanje kako bi na takav način mogli pomoći umirovljenicima. To znači da će država silom prilika sve manje voditi brigu o budućim umirovljenicima. To je nažalost stvarnost. Prema nekim istraživanjima samo 27% stanovništva štedi dio svojih prihoda. Veći dio jedva krpa kraj s krajem, a četvrtina stanovništva sa svojim prihodima nikako ne može preživjeti. Padaju na teret djeci, socijalnoj skrbi ili slično. Ako je osiguranik danas bliže mirovini uvidio je da su i da će mirovine biti uglavnom premale za pristojan život. Da li će drugi i treći stup to popraviti? Nažalost, prema već sada dostupnim informacijama i podacima teško da će, prvenstveno ja govorim o drugom stupu, učiniti nekakav značajniji pomak. Znamo da su sredstva premalena. Što sam Prijedlog zakona govori? Prije svega on, ovdje se spominju 3 bitna polazišta na temelju kojih se krenulo u izmjene i dopune ovog Zakona. Prije svega, ja ću pokušati citirati barem dio svega toga, gdje se govori da je dosadašnja primjena pokazala održivost sustavnih rješenja, ali i potrebu dogradnje pojedinih instituta i prilagodbe sadržaju i prirodi kapitaliziranog mirovinskog sustava. To svakako je uvijek korisno kada se pokaže potreba za dogradnjom i za boljim rješenjima. Drugo, usklađivanje odredbi zakona s nizom u međuvremenu donijetih zakona i izmjenama i dopunama nekih zakona, samo po sebi se razumije i to je uvijek korisno napraviti. Kao treće, spominje se usklađivanje zakona s europskim pravnom stečevinom na područje financijskih usluga, slobode kretanja kapitala, ekonomske i monetarne politike te slobode kretanja radnika. s jedne strane mi govorimo da želimo se na neki način uskladiti s europskom pravnom stečevinom, ali ovdje se spominje i na neki način usporedba sa nekakvim standardom ili životnim standardom sličnih kategorija ljudi u Europskoj uniji Na žalost to je teško ili gotovo nemoguće usporediti. Neću govoriti da već danas umirovljenici imaju više nego 50% manje mirovine nego prosječni umirovljenik u Europskoj uniji, a ako se nastavi ovim trendom imat će svega 30%, a imat će jednake potrebe, jednake cijene, a trećinu, tek trećinu mirovina kao umirovljenik u Svakako da je za nas potreban, a u Europi već poznat cjelovit sustav zaštite, štednje i ulaganja i takav se slični pokušava izgraditi i u Hrvatskoj. Naravno da svaki od tih dijelova sustava ima svoju ulogu i trebali bi se zajedno nadopunjavati iako su ponekad na žalost i konkurencija. Naša je stvarnost ipak osjetno drugačija. Premalo građana Hrvatske ima u tom sustavu neka znatnija uložena sredstva. Danas možemo samo konstatirati da su se građani Republike Hrvatske osim iznimaka našli u tom položaju bez sustavno izgrađenih ušteda i zaštita. Doista danas bi svakom trebalo nekoliko stotina tisuća kuna uštede da dočeka mirnu starost. Do toga nije lako doći, posebno ne nezaposlenima i umirovljenicima, a takvim ima u našoj državi zabrinjavajuće mnogo. I kada govorimo o dobnom sustavu onda bi svaka karika tog sustava trebala biti čvrsta i jaka, a mi danas možete se složiti i ne složiti samnom imamo ipak stup od tri slabe karike u kojem je treći stup ili dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane štednje najslabija karika. Obuhvaćeno je samo 73 tisuće 207 osiguranika i malo nam je čudno što se i s ove govornice govori da ne treba o tome toliko diskutirati, da bez obzira što se predviđa tamo ulazak u Europsku uniju i ustvari primjena ulaskom u Europsku uniju da će se izrađivati sustav. Taj sustav čekanja na žalost pokazuje kod nas uvijek lošija rješenja i zbog toga nam je nejasno zašto se čeka s poticajima. Nije puno jača i karika drugog stupa. Već sam prije rekao da ovaj udio od 5% je na žalost premalen, to je evidentno, a isto tako upravljanje fondovima na ovaj način neće Bog zna koliko oploditi ta sredstva. Dokazala je to i nećemo elaborirati, već je i moj prethodnih o tome nešto govorio. Sve ovo skupa samo po sebi, naravno ne govorimo o mirovini s generacijske solidarnosti zato jer one su već ionako dokazano premale pa onda i ta karika tog sustava očito je slaba. Sve to skupa samo po sebi znači i neučinkovitost cijelog mirovinskog sustava. Isto tako neće se moći govoriti o stvarnoj primjeni cjelovitog mirovinskog sustava dok će biti isplata plaća na crno, dok se neće sustavnije voditi briga o starijim i nemoćnim osobama koji su bili osiguranici jednog dana, a sad su umirovljenici. Sve u svemu nas bi razveselila možda određena stavka u drugom čitanju ovog Prijedloga zakona gdje bi se krenulo što prije sa poticajima, posebno govorim za dobrovoljno, za ovaj treći stup ili dobrovoljno mirovinsko osiguranje tako da evo uz određene ove primjedbe vidjet ćemo kako će to biti u drugom čitanju pa ćemo onda dati ili ne dati podršku. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I pojedinačna rasprava, gospodin Stjepan Kozina. Izvolite.

moram reći da se u potpunosti slažem s gospodinom Lesarom u onom dijelu gdje govori o ovim najnižim uplatama doprinosa koji su takvi kakvi jesu. Oni jesu rezultat u ovom prvom stupu tako niskih mirovina, već danas se uzima cijeli radni vijek, odnosno 31 godina, evo iduće godine gotovo cijeli radni vijek se uzima i to su značajna sredstva koja tu ulaze i zato su mirovine takve kakve jesu. Što se tiče ovog drugog stupa obaveznog stupa kapitalizirane štednje i slobodne uplate trećeg stupa mirovinskog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja ja podržavam ovaj prijedlog ovdje tu dat jer se uglavnom odnosi na poboljšana rješenja, a isto tako jer treba predložene izmjene i dopune zakona uskladiti sa Europskom unijom. Znači da sve skupa ovo ide tu. Sviđa mi se također mi se ovdje sviđa ovdje ovo dobrovoljno mirovinsko društvo koje ima itekako ograničenja, ima dosta toga rečeno što treba napraviti da bi ono dobro funkcioniralo. Znači tako mirovinsko, dobrovoljno mirovinsko društvo može raditi za više ovih pravnih subjekata tako da je to dosta dobro regulirano po mojem mišljenju. On tu govori o mnogim stvarima, jedino ovdje mi baš nije baš jasno zašto prokurist ne može biti član da zastupa mirovinsko društvo, ipak je on odgovoran oko toga i on je tamo najglavniji. Znači taj prokurist bi trebao biti itekako važna osoba. Malo mi to nije jasno, možda sam ja u krivu. Isto tako govori o svemu ovo što mora biti i da se mora posebno voditi računovodstvo, da posebno svaki mora imati svoj račun i niz drugih tih stvari. Isto tako sviđa mi se ovaj članak 58. gdje se ta vrijednost uplate tih doprinosa regulira na način da ono ne može, vrijednost toga ne može pasti pa sve ovo što se daje tu to je pozitivno, samo meni je dosta ovo čudno, veli najviše 20% temeljnog kapitala, a …/Govornik se ne razumije./… Ne znam kako je to zamišljeno, nije mi baš puno jasno jer tu je dosta toga rečeno tu i dosta toga ima ovdje. E sad posebno ovdje nije regulirano, to je ostvarivanje na mirovinu, to još nije donešen zakonski okvir. Znači, još izračun mirovina, toga nema. Nismo mi dosad imali nikoga tko ulazi u mirovinu, tko je plaćao prvi, drugi i treći stupanj. Nismo imali još. Znači, tu nas tek čeka prava borba za ostvarenje svega ovoga što smo mi dosad dogovorili jer donošenjem tog zakona onda će biti prave borbe, prave vatre oko toga. Da vidimo koliko ta mirovina može biti i kako može biti. Slažem se u potpunosti da mi moramo vidjeti koji je to najniži doprinos koji bi trebali platiti, koja je to plaća najniža jer ako je ta plaća, ne znam kolika je sada, ako to bude 2 hiljade, ne znam koliko kuna onda je to zbilja minimalno i ovaj iznos koji će on uplatiti bit će minimalni i normalno da će te mirovine biti minimalne. ovaj problem koji je ovdje u prvom stupu, ja se malo vraćam i na taj prvi stup, dosta je bitan, tu trebamo masu toga popraviti. Ovo još možemo u hodu rješavati i poboljšati jer i ovdje sve ovo što se valorizira je pozitivno oko toga tako da se tu još dosta toga može i popraviti. Može se donijeti neka zakonska rješenja da i te uplate doprinosa budu znatno veće. ovi kojima se izračunava već mirovina moramo vidjeti možda da ne bude to cijeli radni vijek, da to ne bude 31 godine jer prave podatke zapravo nemamo a i ovi doprinosi koji su tu oni su jako niski. Evo, hvala lijepa. Hvala lijepa. I zaključno, državna tajnica gospođa Vera Babić. Izvolite! Hvala gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem svim sudionicima u raspravi. Vaša razmišljanja dakle prijedlozi, kritički osvrti svakako će nam pomoći u doradi konačnoga prijedloga. No dopustite mi samo nekoliko naznaka nekoliko naznaka vezano na vašu raspravu. Gospodine zastupniče Lesar, vi ste spominjali rizična ulaganja dakle referirali ste se na problem tzv. rizičnih ulaganja. Ako ste primijetili u obrazloženju se koristi oznaka tzv. rizična ulaganja. Dakle riječ je o tome da se mora osloboditi tržište kapitala u smislu da ulaganja ne mogu biti samo državne obveznice. U tom smislu ulaganja u neke druge oblike investicija se u odnosu na državne obveznice možda smatraju rizičnim ali ni u kom slučaju taj pojam ne znači rizik u smislu gubitka vezano na ulaganje za mirovinske fondove. Naravno, kada se god govori o sustavu mirovinskog osiguranja svjesna sam da ne možemo zaobići vračanje na prvi stup međutim, vi ste gospodin zastupnik, nema ga sada u dvorani Sabati, je govorio nešto, naznačio je problem demografske strukture društva. Budite uvjereni da demografska struktura stanovništva, gospodarski rast i razvoj je sigurno bio povod i nužni okvir gdje se moralo pristupiti reformi mirovinskog sustava. Razumije se teče još tranzicijski period vezan na Učinci njezini su na neki način u jednom dijelu već vidljivo. Vjerojatno će biti potrebe za nekim doradama ali je sigurno da osnovni parametri i osnovni postavljeni sustav da će se pokazati uvjerena sam dugoročno dobrim. Dakle, problem o kojem je gospodin zastupnik Lesar također govorio koji se tiče sive ekonomije naravno ne možemo riješiti ovim zakonom ali podsjetit ću vas na program Vlade vezan na suzbijanje sive ekonomije gdje je između ostalog je dosta stvari usmjereno i dosta instrumenata usmjereno upravo na to da plaća bude osnovica a ne minimalna osnovica osiguranja. S tim se slažemo i o tome ćemo poduzimati, poduzimamo mjere. Vi znate da pitanje sive ekonomije nije nipošto jednostavno za rješavanje ali u svakom slučaju Vlada jest opredijeljena i svojim programom jest usmjerena na suzbijanje sive ekonomije. Prema tome, taj dio će svakako paralelno biti rješavani sa ovim zakonom. slučaju zaključujem, zahvaljujem vam na prinosima za doradu konačnoga prijedloga pomoći će da vjerojatno taj konačni prijedlog zakona bude usvojen u ovome Visokom domu i da bude dobar instrument za snaženje našeg mirovinskog sustava u cjelini. Hvala. Jedan ispravak, gospodin Dragutin Lesar. Izvolite! **Lesar, Dragutin (HNS)** Ispravljam navod gospođe državne tajnice da se ovo proširenje prava ulaganja u tzv. rizično ulaganje odnosi samo na promjenu ne samo državne dionice. Naime, članak 27. točka 8., 9. i 10. daju pravo mirovinskim fondovima citiram: "Investiranje u dugoročne obveznice ili druge dugoročne dužničke vrijednosne papire stranih drugih država, strane inozemnih nedržavnih subjekata, strane inozemnih dioničkih društava unije i OECD-a." Dakle, pravo ulaganja, mogućnost ulaganja ovaj prijedlog zakona širi na inozemstvo i ne samo državni portfelj nego dionička društva